Head ametikaaslased, austatud Riigikogu! Tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 5. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt viime läbi kohaloleku kontrolli.

Läheme edasi küsimustega. Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Härra minister, tere tulemast tagasi! äsja lõppenud kolmapäevasel istungil ütlesite, et hakkasite 2017. aastal vedama eestikeelsele haridusele üleminekut. Kahjuks ei ole see asi suurt kuhugi välja jõudnud, mis on kurb. Küll aga ma loodan, et nende asjadega, mida te nüüd siin meile tutvustanud olete ja mida te veate, läheb samamoodi.Mu küsimus puudutab seda, et maksude puhul on üldiselt selline lähenemine, et vähemalt pool aastat peaks olema kohanemisaega nendel, kelle suhtes see maks rakendub. Siin me räägime teekasutustasust, mille kohta saab öelda, et see ei ole maks, aga kui sa oled selle toru teises otsas ja sulle koormis peale langeb, siis see ikka nagu on rahaline väljaminek. Kas südametunnistus natuke piinab ka, et nii kiiresti see koormis ettevõtjatele peale pannakse? Aitäh! Siin oli nüüd nii väiteid kui ka küsimusi. Esiteks, erinevalt küsijast arvan mina, et Eesti Vabariik on pidanud ära väga olulise debati eestikeelsele haridusele ülemineku teemal. Ma mäletan, kui me seda debatti alustasime kuskil kevadel 2017, siis oli väga palju neid, kes ütlesid, et see on midagi äärmuslikku. Oli neid, kes ütlesid: "Käed eemale lastest!", või öeldi veel midagi sihukest paatoslikumat. Õnneks tuli toonane president appi, seejärel ilmus inimarengu aruanne. Ja nüüd me oleme tegelikult sealmaal, et see on seadusena rakendatud. Ehkki – võin visata kivi kapsaaeda – EKRE fraktsioon näiteks seda ettepanekut omaaegsel hääletusel ei toetanud. Aga õnneks me jõudsime selleni sellest

välismaa vedajatelt, Eesti vedajate jaoks teeb see nii-öelda põrandat või seda valdkonda õiglasemaks. Teine pool, mis puudutab bussijuhtide põua leevendust, on samamoodi oodatud. Nii et mina loodan, et see luhta ei lähe. Kuna tegemist on oodatud asjadega, kaks oodatud asja on ühes eelnõus kokku saanud, siis ma arvan, et mida varem see ellu kutsutakse, seda parem. Jõustamistähtajad on siin taga olemas. Kõige hiljem jõustub see, mis puudutab nii-öelda heitmevabasid sõidukeid, kõik muud asjad jõustuvad enne. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Vaatan praegu teie seda eelnõu ja pean andma sellise väga kriitilise hinnangu, et see on tegelikult mõttetu. Ja mille pärast on see mõttetu? Sellepärast et ta on äärmiselt vastuoluline ja ei anna kindlust selle seaduse eesmärkides. Põhjendan praegu. Siia on kirjutatud niimoodi: "Arvestades, et järgnevatel aastatel pärast teekasutustasude suurendamist väheneb iga-aastane täiendav CO2heitkoguste sääst Paar lõiku edasi on kirjutatud: "Siinjuures peab märkima, et CO2heitkoguste vähenemise prognoos on tinglik ja võib tegelikkuses kõikuda mõlemas suunas." Ehk sisuliselt on meil praegu teadmata, kas see maks toob kaasa CO2vähenemist või mitte. Kuidas me saame sellise eelnõuga edasi minna? Aitäh, Aitäh! No kui te peate just sellise hinnangu andma, eks te siis andke. Ütleme nii, et sõnum, et saastavamad sõidukid maksavad kõrgemat teekasutustasu ja vähem saastavamad või väiksema heitmega maksavad vähem ja et see jõustatakse ka adekvaatse trahvimääraga – nagu ma mainisin, kaks kolmandikku või enamik sellest tasust tuleb välisvedajatelt, kes meie taristut kasutavad –, ma arvan, mõjutab seda turgu. Loomulikult, kõik hinnangud on ligikaudsed. Ega me ei oska ju öelda täie kindlusega ette, mis täpselt homme juhtub ja kuidas see turudünaamika toimib. Aga hinnang on jah, et CO2heitkogused eeldatavalt – nagu ma siin ka kolleeg Jaak Aabile ütlesin – umbes 2,4 kilotonni CO2ekvivalendi mõttes esimesel aastal vähenevad võrreldes stsenaariumiga, kus teekasutustasude suurused jääksid kehtivale tasemele. Nii et see on seis ja loodame, et see umbes nii ka on. Aitäh! No kui

Riigikogu liikmetega tuleb veel tööd teha, kuna mulle tundub, et siin saalis vähemalt aktiivsem osa Riigikogu liikmetest – aktiivsem osa, rõhutan – on kahtleval seisukohal, et mitte öelda [vastupidisel] seisukohal. Oma vastuses mu eelmisele küsimusele veel eelmisel istungil viitasite, et ettevõtjad lausa tervitavad neid muudatusi. Te küll viitasite vist trahvimääradele, mitte ilmtingimata ülejäänud tasude tõusule. Ma küsin teilt nii: kas ettevõtlusorganisatsioonid, kaubandus-tööstuskoda, ka ametiühingute ja tööandjate esindajad, tööturu osapooled on siis tõesti seda meelt, et valitsuse algatatud maksupakett koos kõikvõimalike riigilõivude ja tasude tõstmisega on mõistlik, või on pigem olnud kosta sealt kriitikat, pahameelt ja arusaamatust, miks nii kiiresti, nii palju

Nagu me teame, Riigikogu liikmed võivad tööd teha erinevates vormides, mitte ainult koalitsioonisaadikutele või ministritele küsimusi esitades. Nii et selle jaotusega ma ei ole nõus, seda esiteks.Teiseks, see eelnõu

Kui seal on detaile, mille kohta soovitakse teha veel ettepanekuid, siis kindlasti tuleb neid kuulata ja järgmistes muudatustes arvesse võtta. Nagu juba mainitud, oli arutelu selle üle, mis oli ka ettevõtlusorganisatsioonide soovitus, et teha automaatne tuvastus, et see kontroll oleks veel tõhusam. Täna me selleks valmis ei ole, aga analüüs käib, nii et äkki suudame sedagi teha. Nii et see on see seis. Rain Epler, palun! Aitäh, hea eesistuja! Härra minister! Siin võiks veidi tõmmata paralleele automaksuga, mida ka jõuliselt kehtestada proovitakse. Sealgi teie kolleeg rahandusminister räägib palju roheloosungitest, aga kui kuulata seda, mida räägivad näiteks automüüjad

veokite grupis on liiga suur ja ikkagi see ei soodusta kuidagi neid rohe-eesmärke. Kas tegu on jälle sellise raha koorimisega, mida looritatakse roheloosungitega?

transport, ka maanteetransport ja kõik muu peaks olema väiksema heitmejalajäljega. Ma arvan, et sellega on kõik päri. Teekasutustasu olemus ja nüansid, kaasa arvatud trahvide jõustamine – veel kord, nagu ma kirjeldasin, suurem osa sellest [tasust] kogutakse kokku välisvedajatelt –, loovad ka Eesti vedajatele parema konkurentsipositsiooni. Euro 6 puhul, jah, ütleme nii, suurem osa sellest transiidist, mis käib, ongi vist

põhiliselt lääneriigid ja väga suitsiidsel moel. Tööstused kanditakse Hiinasse ja võib-olla isegi Venemaale. Me kahjustame oma konkurentsipositsiooni väga tugevalt ja rohelisemaks ka ei lähe, kui päris aus olla.Aga küsimus on selles, kuhu teie siis seda transporti nügite selle meetodiga, kas [teete seda] lihtsalt linnukese saamiseks või tuleb mitme raskeveoki asemele kaks väiksemat veokit

Aitäh! No ütleme nii, et eesmärk peaks olema ikkagi liikuvust nügida väiksema heitme suunas.

Viimase miili transport tõenäoliselt [toimub] teiste vahenditega, pikemad vahemaad läbitakse teiste vahenditega, nii et igal liigil on oma. Aga loomulikult, maailm liigub ikkagi selles suunas, et energiat kasutatakse võimalikult efektiivselt. See efektiivne kasutus tähendab, et ühe ühiku kohta on see nii rahaliselt tasuv kui ka looduse mõttes võimalikult puhas. Selles suunas peab transport liikuma.

on põllumajandus-kaubanduskoda teinud ettepanekuid, et kuna põllumehed peavad päris kõvasti neid roheleppe eesmärke ja kliimaneutraalsust toimetama ja seda CO2heidet vähendama,

Mismoodi me saame kehtestada inimestele maksud, kui me ei tea, kas soovitud efekt saabub? Mismoodi me kehtestame? See on nagu loto: äkki läheb õnneks, äkki ei lähe. Niimoodi ei saa inimestega käituda.

püüdes vähendada – koos nende kõikide muude eesmärkide täitmisega – ka heidet, suunates transporti säästlikuma jalajälje suunas ja andes konkurentsieelise neile vedajatele, eeskätt Eestis, kes on väiksema keskkonnajalajäljega. Seda ta oma olemuselt teeb. milline see täpne mõõt on? Igal hinnangul või igal sellisel valdkonna otsusel ongi alati teatud veamäär, kõik sõltub turu käitumisest, kaubavoost, majanduse konjunktuurist ja paljudest asjadest. Aitäh! Kert Kingo, teil on protseduuriline küsimus. Palun! Ma tänan võimaluse eest. Mul on nüüd küsimus, kas see formaat ongi nüüd selline, et minister kogu selle aja, kui ta peaks tutvustama eelnõu ja vastama küsimustele, mis on tekkinud, suhtub saadikutesse

Eesti rahvas või näevad ka ettevõtjad? Võib-olla siis on kahepoolne võit, et minister koolitab meid ja meie koolitame ministrit vastu. Äkki jäävad mõned maksutõusud ära ja meie saame veoautode tehnilistest üksikasjadest paremini

Aga ma siin istun ja kuulan. Lugupeetud minister Kristen Michal on siin meie ees väga vähe olnud. Seetõttu me ei ole veel võib-olla harjunud tema selliste

Ma vaatan, et ta hakkab evima täpselt seda Reformierakonna ministrite vastamise formaati: "Aga teie, aga teie!" Täpselt samamoodi, selle asemel et rääkida asjast, hakkab ta süüdistama

Aitäh! Teekasutustasu menetlemisel ei ole arvutatud ega arutatud erinevate haruldaste muldmetallide või materjalide kulu erinevate sõidukite tootmisel. Küll on soodustatud ja eelistatud ja ka väiksema teekasutustasu koormusega väiksema heitmega sõidukid. Aitäh!

(tänase teede kasutamise statistika põhjal) ning vähenevad Eestis sõitvate veoautode CO2 heitkogused eeldatavalt u 2,41 kt võrra esimesel aastal võrreldes stsenaariumiga, kui teekasutustasude suurused jääksid kehtivale tasemele."

Aitäh! Siin on kaks nüanssi. Üks on see, et transpordivahendid muutuvad säästlikumaks, sellest tuleb tegelikult see heitme vähenemine.

Nii et tegelikult on sellestki vallast päris häid uudiseid. Samamoodi on reisirongiliiklusele minemas uut raha, uued rongid on tulemas ja isegi Tartu–Riia ühendus on tekkimas.

viimane miil oleks needsamad kas või Eestis arendatavad isejuhtivad sõidukid või mingid muud sellised vahendid, mis on säästlikumad ja kulutavad energiat efektiivsemalt, mis on väiksema liikumisraadiusega. Aitäh! Arvo Aller, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea minister! Tõepoolest, summasid on päris palju planeeritud. Siin kolleeg Leo Kunnas tõi välja miljonid. Siin on selline lõik, et teekasutustasu summaarne mõju SKP‑le on positiivne, sest laekuvad tulud reinvesteeritakse otse majandusse. Te rääkisite siin, et pannakse eelarve täiteks ja eelarveridade täiteks. siin nii, et detailsem analüüs, mis käsitles mõju SKP‑le, tööhõivele ja kasumlikkusele teiste riikidega võrreldes ehk konkurentsivõimele, tehti enne teekasutustasu kehtestamist ja Riigikantselei tellitud uuringuga. See on ilus sõnastus. Aga kas meil oleks võimalik kuskil selle uuringuga tutvuda ja natuke sinna sisse vaadata? Jah, kui meil see uuring olemas on, siis me hea meelega seda jagame. Jah,

Ester Karuse, palun! Aitäh! Ma teen omalt poolt ka väikese ringi ümber maailma. Ma alustan kevadest, mil me nägime, millise maksupaketiga tänane valitsus inimestele ja ka ettevõtjatele kallale tuli. Me nägime eile, kui halb on 2024. [aasta] eelarve. Minu arvates on praegu aeg, kui ettevõtjad vajavad stabiilsust ja maksurahu. Aga

valdkonnast võrdluse tuua. Ma näiteks väidan, et Venemaa sooritab Eesti vastu laiaulatusliku kallaletungi umbes 136 200 mehega.

esimene paragrahv, kolmas punkt. Vaatasin ka seadusest järele. Kahjuks pidin ka oma teise küsimuse selle teema peale kulutama. Tegelikult tahtsin teilt veel küsida kinnitust, et selle eelnõu esmane eesmärk, kuigi te räägite nendest kliimaeesmärkidest, on ikkagi ju riigieelarve täitmine praeguses olukorras, kus eelarve puudujääk on suur. Kas see on nii? Aitäh küsimuse eest! Selle eelnõu eesmärk on osalt loomulikult eelarve täitmine. Teekasutustasu laekub eelarvesse. Selles, ma arvan, te ei eksi.

Aga te ütlesite, et te valdavalt tahate seda maksu saada nendelt autodelt, kes on siin transiit[sõidul]. Tegelikult minu arust probleem see, et ei ole loodud süsteemi, kuidas see Läti või Leedu või Saksa või Valgevene auto saab seda teemaksu [maksta]. Ma tean, et see on võimalik ainult nutitelefoniga ja interneti kaudu, aga paljudel autojuhtidel näiteks ei ole seda internetti kohe käepärast võtta ja nii edasi. Kas te olete ministeeriumis selle süsteemi muutmisel arutanud, kuidas seda [muuta] kättesaadavamaks? Aitäh! Ma tean, et analüüs on tegemisel. Ettevõtjate poolt on tulnud ka seesama sisend kontrolli mõttes.

Tere hommikust, lugupeetud kolleegid! Hea istungi juhataja! Annan teile ülevaate majanduskomisjonis toimunud

Rain Epler küsis põllumeestele tehtava erandi kohta. Minister vastas, et seda on tõepoolest küsitud, aga ka põllumajandusega on võimalik tegelda kliimasõbralikult. Lauri Laats tundis huvi heiteta sõidukite kohta,

kogusumma on 12 miljonit või lisandub. Vastus oli, et lisandub. Menetluslikult otsustati järgmist: määrata juhtivkomisjoni esindajaks mind, see otsustati konsensuslikult; teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18. oktoobril, konsensuslikult; tehti ettepanek esimene lugemine lõpetada, selle poolt oli 6 komisjoni liiget ja vastu 3. Hea ettekandja, tänan! Küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised ja palun Riigikogu kõnetooli Isamaa fraktsiooni esindaja Mart Maastiku. Palun! Suur tänu, härra eesistuja! Head saadikud! Härra minister! Mul on au kõigepealt üle anda eelnõu 302 tagasilükkamise ettepanek. Isamaa fraktsioon teeb ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu

Ma olen seda seadust päris pikalt lugenud ja nende pikkade arutelude käigus ka teiste saadikute küsimuste abil targemaks saanud.

Nad on läinud parematele jahimaadele, sinna, kus on mõistlikumad otsused, kõrgemad palgad, parem elu. Me üritame selle seadusega hakata asendust

härra minister väitis, et selle kõik on heaks kiitnud ka autovedajate liit ja ettevõtjad, just sellepärast, et siis välisriikide autojuhid peaksid justkui hakkama meil rohkem teemaksu maksma. No miks me siis ei võta vastu ainult seda seadust, et rakendada juba olemasolevat maksu ja seda paremini kokku korjata, just ainult nendelt? Miks me karistame oma ettevõtjaid, loome neile raskemad tingimused ja paneme peale uued maksud?

kui see maks läheks tee-ehitusse. Tegelikult, nagu täna selgus, see maks läheb riigieelarvesse ehk nagu meie rahandusminister on öelnud, et igale poole. Kui see raha läheb igale poole, siis tal ei ole sihtotstarvet. Siis ongi asi selge: seda raha kogutakse lihtsalt riigieelarve aukude lappimiseks ja ilmselt ka selle

Aga ma natuke uurisin seda teemat. Eesti Geoloogiateenistuse vanemgeoloog Kaarel Lumiste on kirjutanud oma artiklis "Kaevandamisega rohepöörde poole": "Kergesti kättesaadavate naftavarude lõppemine koos kliimamuutustega markeerivad ühe kuldajastu lõppu. Globaalne majandus liigub CO2heidete vähendamise suunas. Üsna selge on, et kui soovime ühiskonnana elada samaväärselt hästi fossiilkütuste järgses maailmas, peab hüppeliselt kasvama taastuvenergia osakaal. Mida on aga vähem teadvustatud - selle saavutamiseks peab maavarasid kaevandama rohkem, mitte vähem." Me teame, et elektriautode akude tootmiseks on vaja liitiumi, kuid ühe tonni liitiumi kaevandamine paiskab õhku arvestuslikult umbes 15 tonni CO2. Lisaks sellele on tarvis keemilisi protsesse. Ma paluks lisaaega. Palun, lisaaeg kolm minutit! Teil on nüüd kaheksa minutit kokku. Palun, Lisaks sellele on tarvis keemilisi protsesse, mis omakorda paiskavad atmosfääri CO2, ning oluline on ka suur veekogus, mida on kaevandamisel tarvis, mistõttu reostatakse põhjavett.

Kui me räägime rohepöördest, kasvuhoonegaaside vähendamisest ja maksudest, siis esiteks maksustame õiglaselt

selle seaduse vastu! Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Rain Epleri. Palun!

neli ootab ees. Kõik need on suunatud ettevõtluskeskkonna halvendamisele ja meie majanduse olukorra täiendavalt raskemaks muutmisele. Loomulikult, Eesti on väike ja avatud majandusega riik ning meid mõjutab palju see, mis toimub meie partnerriikide juures, aga seda enam võiks valitsus võtta arvesse ümberringi toimuvat ja ise täiendavalt ettevõtjate olukorda mitte raskemaks muuta.Ma kasutasin oma lühikese kõne pealkirjana tsitaati kolleeg Siim Kallaselt, kes on minu pinginaaber majanduskomisjonis. Tema siin mõni aeg tagasi ütles, et hirmus palju valetatakse. Minu arust võtab see hästi kokku selle loo, mida me siin täna oleme kuulnud. Kõigepealt ütles härra Michal, et eelnõu on väga oodatud. Väga huvitav, lühike ja selge sõnavõtt. Ma loen teile ette, mida selle eelnõu kohta kirjutas majanduskomisjonile Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon: Assotsiatsioon: "ERAA toetab lähenemist, et vanemate ja rohkem saastavamate sõidukite kasutamise eest tuleks rohkem maksta, eelkõige mis puudutab EURO0 – EUROV kategooria veokeid. Paraku soovitakse seaduseelnõu ettepanekus tõsta tasusid ka kõige uuematele EUROVI kategooria veokitele sealhulgas päevatasu tõus üle 80% 12-lt eurolt 22-le eurole. See tabaks kõige valusamalt just Eesti rahvusvahelisi vedajaid, kes viibivad Eestis lühiajaliselt ning tasuvad reeglina päevatasu. Keskmiselt käivad kahepoolseid vedusid teostavate Eesti rahvusvaheliste vedajate veokid kodus 2–4 korda kuus ja viibivad siin 2–3 päeva. Seaduseelnõu ettepanekus toodud maksutõusu puhul kasvaks maksukoormus kõige uuemate ja vähemsaastavamate EUROVI veokite puhul keskmiselt ühe veoki kohta ligikaudu 1000 eurot aastas. Juhime tähelepanu, et raskeveokite sektoris pole praegusel hetkel mõtet rääkida heiteta sõidukitest, neid ega nende laadimiseks (tankimiseks) vajaliku taristut pole täna ega lähitulevikus tekkimas. Planeeritav maksutõus EUROVI veokitele kahjustab oluliselt Eesti ettevõtja konkurentsivõimet. Niigi suurema maksukoormuse ning rangemate võõrtööjõupiirangute tõttu jääme täna konkurentsis alla teiste riikide vedajatele, rahvusvahelisel turul ellujäämiseks vajame võrdväärseid konkurentsitingimusi. Maanteeveo näol on tegemist elutähtsa teenusega, millest sõltub kõigi teiste majandussektorite, sealhulgas kõigi toodete ja teenuste varustuskindlus. Seetõttu on oluline kohaliku ettevõtja toimetulek ja konkurentsivõime, et riigil oleks vajadusel kellele loota ja kelle poole pöörduda, eriti kriisiolukordades."Liigun järgmise teema juurde. Nagu kolleeg Kadastik siin tutvustas, tõepoolest, minister käis meil majanduskomisjonis. Üks küsimusi seal oli ka see, kui palju täiendavat tulu riigieelarvesse sellest tasude tõusust oodatakse. Minu mäletamist mööda ütles minister komisjonis välja numbri 12 miljonit, selle ütles ta täna välja ka siit kõnetoolist. Aga mina läksin vaatama Rahandusministeeriumi lehel asuvat eelarve juhtimislauda ... Ma palun lisaaega kolm minutit. Palun, lisaaeg kolm minutit! lisaaeg kolm minutit! … mida Rahandusministeeriumi kõrged ametnikud väga soovitasid kasutada, et seal olevat kõik väga ilusasti ja selgesti välja toodud. Seal juhtimislaual on kirjas 6 miljonit. Püütakse koormist poole väiksemana näidata, kui see tegelikult on, või siis on minister numbrid valesti kokku löönud. Aga emmas-kummas otsas ajab keegi, kas Võrklaev või Michal, meile pada.Loomulikult jälle need roheloosungid. Et küll ikka elu läheb rohelisemaks ja vähem saastavamaks ja jälle see saatanlik heide, mida tuleb vähendada. Ma tõin siin paralleeli automaksuga. Minister nimetas seda millegipärast ümbermaailmareisiks. See maailm nii väike ei ole, et ainult automaksu ja teekasutustasuga ringi peale saad.

Lõpetuseks selline kujuteldav dialoog kliima‑ ja rahandusministri vahel. Täna vastas minister vastuseks küsimusele, milleks raha kasutatakse, kuhu raha läheb,

Vot selline plaan! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Keskerakonna fraktsiooni esindaja

kattev. Lugesin ka mina arvamusi, mida on esitanud vastava sektori ettevõtjad. Läbivalt on seal kirjas ikkagi see, et see [eelnõu] on tehtud kiirkorras, see on tehtud sellepärast, et riigieelarve on vaja vastu võtta ja riigieelarvet on vaja täita. Jah, sinna kõrvale saab ilusti pookida keskkonna‑ ja kliimaeesmärke, mitte ainult selle konkreetse teekasutustasu puhul, vaid edaspidi ka keskkonnatasude, kaevandustasude puhul ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.

Üks etteheide ettevõtjatelt on ka see, et ega seda analüüsi pole tehtud. Kui rääkida teekasutustasust, siis jah, tõesti on ettevõtjad öelnud, et suurem osa laekub küll välismaistelt ettevõtjatelt, aga see süsteem iseenesest ka praegu ei toimi, ka praegu ei saada tasu kätte, kuna ei ole efektiivset kontrolli selle üle. Trahve on tehtud, neid ei ole tehtud palju.

Ja niimoodi see lumepall veereb, seda lihtsalt ei jõuagi peatada.Nende kahe päeva jooksul siin saalis me oleme näinud, et iga seadus paneb mingi klotsi juurde.

olulise komponendi transpordisektoris heitmete vähendamiseks. Isegi kui me võtame selle arvutuse, mis tehti akude [tootmiseks] vajaliku lisaheitme kohta, siis see on suurusjärgus ühe aasta läbisõit. Pärast seda on igasugune läbisõit

EKRE‑l ja Keskerakonnal on 18. oktoober. Ma eeldan, et tegelikult peaks siin olema 19. oktoober. Kui see nii on, siis ma usun, et see nii on.

Kuna see on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna arvates ja ka teiste opositsioonierakondade arvates väga halb eelnõu nii ettevõtjate kui ka majanduse seisukohalt, rääkimata sellest, et raha, mis teekasutustasudena ära võetakse, ei lähe eesmärgipäraselt

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Panen hääletusele Isamaa fraktsiooni ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepaneku eelnõu 302 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 29, vastu 46 ja erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust.

Saalis on liiga suur lärm. Ma ütleks, et igast reast seda lärmi tuleb praegu. Palun!

Tulenevalt juba eelnevalt vastu võetud ning 1. jaanuaril 2024 jõustuvast maapõueseaduse § 90 lõike 7 muudatustest on riigile kuuluva kinnisasja kaevandamiseks kasutada andmise aastase tasu määr 3% maa maksustamise hinnast. Selleks, et maamaksu muutusest tulenev kasutustasude tõus ei oleks ülemäära koormav, kehtestame kaheksa-aastase üleminekuperioodi, kuni 31. detsembrini 2031.

võimaldada tootjatel tõusnud maksustamishindadega järk-järgult kohaneda, sealhulgas leevendada hinnasurvet tarbijatele, kehtestame ka põrandahinna, millest väiksemat kasutustasu ei koguta, ja laehinna, mis on viiekordne keskmine mäetööstusmaa kasutamise tasu hektari kohta. Põrandahind on konstantne suurus ja selleks on määratud 5 eurot kalendriaasta kohta, kui kasutustasu jääb alla selle väärtuse. Laehind on maksimaalne määr, milleni kasutustasu võib suureneda milleni kasutustasu võib suureneda ja milleks on viiekordne keskmine mäetööstusmaa kasutamise tasu hektari kohta, arvutatuna 2023. aasta 1. detsembri seisuga kehtivate, riigile kuuluva kinnisasja kaevandamiseks kasutada andmise lepingute alusel. Eelnõuga sätestatud kasutustasu eesmärgipärasust ja otstarbekust hinnatakse selleks koostatava analüüsi käigus. Selleks tehakse koostööd Regionaal‑ ja Põllumajandusministeeriumiga. Analüüs valmib 2025. aasta 1. juuliks. Selle tulemusena tehakse vajaduse korral ettepanek asjasse puutuvate õigusaktide muutmiseks. Sihtrühmad on mäetööstussektor ja turbatootmine ning riik kui kinnisasja kaevandamiseks kasutada andja. Tänan! Vastan küsimustele. Aitäh, austatud minister! Tõsi, selle põhjaliku ja sisulise ettekande peale on siiski mõned küsimused tekkinud. Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Kooskõlastuslehel on Eesti Turbaliidu ettepanek kehtestada rendihinnatõusu lagi, mis on 10% aastas. See on arvestamata jäetud ja selgitus on punktis 4. Ma ei leidnud seda punkti 4. Äkki selgitate? Aitäh! Jah, ma nüüd kohe ei leia üles seda viidet, ma võin pärast selle üle vaadata ja teile kirjalikult lasta [saata]. Aga turuosalistega konsulteerides lisati algsesse versiooni nii põranda‑ kui ka laehind.

Laehind on maksimaalne määr, milleni kasutustasu võib suureneda ja milleks on viiekordne keskmine mäetööstusmaa kasutamise tasu hektari kohta. Jah, ma pärast seda punkti vaatan ja saame [vastuse] kirjalikult

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Loen seletuskirjast selliseid lauseid, et eelnõu ei ole seotud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammiga ja eelnõu ei ole seotud Euroopa Liidu õiguse rakendamisega. Siis loen siit, et seoses seaduseelnõu kiireloomulisusega, mida on põhjendatud eespool, ei eelnenud eelnõule väljatöötamiskavatsuse koostamist. Ja põhjendus on selline: eelnõu on kiireloomuline, kuna uued maksustamishinnad ja sellest tulenevad uued riigimaa kasutamise tasud rakenduksid 1. jaanuarist 2024. Mis argument see on?

Aitäh! Ma püüan seletada. Mõte on selles, et vastasel korral oleks üheks hetkeks selle tõusu nurk nii suur, et see hakkaks mõjutama ettevõtete võimet ellu jääda, ja seetõttu on tehtud kaheksa-aastane üleminek. See on selle eelnõu mõte. See tuleneb maa korralisest hindamisest, mis on juba varem, nagu ma teile kirjeldasin, ka kuupäevaliselt

Rain Epler, protseduuriline küsimus. Aitäh, hea istungi juhataja! Pigem on tegu protseduurilise ettepanekuga. Ma mõtlesin, Jüri, et ma tulen sulle appi nende materjalide täielikkuse asjas. Tõepoolest, materjalid lõpevad punktiga 3, mille selgitus ütleb, et arvestamata jäetud ja selgitus punktis 4, aga peale seda enam punkti 4 ei tule. Kui nüüd analoogiat kasutada, siis vist oli eilsel istungil sama lugu, et materjalid olid puudulikud ja spiiker võttis

Me püüame selle lähimal ajal üles leida. Kui ei leia, siis ma luban, et ka mina võtan vaheaja. Praegu käib vilgas töö selle punkti 4 kallal. Ma näen, et inimesed sahmivad siin edasi-tagasi. Evelin Poolamets seda juba ju mainis. Mina praegu samamoodi otsin

kust me teame. Meil oleks ikkagi palve senikauaks istungis paus teha, kuni saab materjali korda. Jaa, ma olen nõus, et materjalid peavad korras olema. Kui see on praegu nii suur mure, siis loomulikult ma võtan selle selle vaheaja. Ma näen, et inimesed kõlistavad seal juba ja käib vilgas töö. Rain Epler, teie protseduuriline küsimus. Võtame need kõik ära. Ja võib-olla … Jaa. See haakub tegelikult Martini küsimusega. Ega ma ka ei tea. Aga kuna siin öeldakse, et selgitus on punktis 4, ja olles kuulanud täna nii ministri selgitusi kui ka lugedes materjali, võin öelda, et selgitused on kohati sellised, et ei saa täpselt aru, mida öelda püütakse, ja siis selle kohta ongi vaja küsida, sest see [meie] töö, et saada teada, mida siis eelnõuga ikkagi meile siia tuuakse. Seetõttu ma ütlen, et ei taha igaks juhuks küsimust ära küsida, sest pärast sa ju kolmandat ei anna, kui selgub, et tegelikult

Tõsi, nüüd on järgmine probleem, et materjal ei ole ju korrektne. Nii et kui keegi hakkab protseduuriliselt nõudma, et ka korrektne materjal meile siin jaotataks saalis, siis

mina selle [reostamise] koha pealt tahan öelda, et kui me nüüd peaksime siin Riigikogus tegema vea ja maapõueseaduse võtma vastu selliselt, et see on ebakorrektne, siis võib juhtuda, et kahju keskkonnale on palju suurem kui see mõni lehekülg korrektset materjali, kus on must valgel kirjas, kus see selgitus siis on, me saame selgitust lugeda ja

Ma palun Riigikogu kõnetooli … Ai-ai-ai. Protseduuriline küsimus, Martin Helme, palun! Jaa, ma küsin igaks juhuks kõigepealt ikkagi istungi juhatajalt – võib-olla pärast küsimuste voorus tuleb ka ministrilt selgitust paluda –, kuidas niisugused asjad meil siiski juhtuvad. Ma saan aru, võib-olla eksin, aga ma saan aru, et see on meie uue ja uhke Kliimaministeeriumi ametnike näpukas. Siin on muide veel üks tore näpukas:

materjalid, millega me siin töötame, oleksid korrektsed, on ülioluline. Me juba eelmiste punktide käsitelul nägime, et ministril tekib teatud olukordades selline hoiak, selline moraalne kõrgendik, et tema on nagu targem kui teised ja meie oleme siin nagu rumalad, ei saa asjadest aru. Kui tema enda ministeerium saadab meile ebatäiuslikud materjalid, eks ole, siis on päevselge, et me ei saagi olla ministri moraalse kõrgendiku tasemel. Minul on igatahes väga hea meel, et see asi sai nüüd korda. Mina väga tänan ja minu poolest võib tööga edasi minna, aga seal vist tahab keegi veel midagi öelda. Aitäh

selle tööga jätkamise kohta. Kuna nüüd materjalid on ju muutunud, siis võib-olla me võtame selle punkti otsast peale. Ma oleksin sellega nõus, et ministri ettekanne võib olla mõnevõrra lühem,

Ei, ma siiski arvan, et ei tee uut ettekannet, ja need küsimused, mis on küsitud, on küsitud, need vastused, mis on antud, on antud ja siit saab edasi startida selles mõttes nagu mõnes mõttes puhtalt lehelt, aga ikkagi see ajalugu, mis siin

Austatud minister! Tore teid jälle puldis näha. Mind huvitab mõju, selle eelnõu mõju. Nimelt, praegu ehitatakse Rail Balticut.

Aitäh! Selle vahepealse dramaatilise kirjavea parandamise käigus selles eelnõus palju midagi ei muutunud. Tegemist on eelnõuga, mis kaheksa‑aastase üleminekuperioodiga leevendab

Selle vastu aitab see, et võimalikult tempokalt ehitus lõpule viia, sest mis tahes asja ajas edasi lükates see tõenäoliselt muutubki kallimaks. Mul on selles valdkonnas teile häid uudiseid. Nagu ma enne mainisin, siis üle 200‑kilomeetrisest põhitrassist võetakse sellel aastal Eestis ehitusse,

eelnõu on kiireloomuline, kuna uued maksustamishinnad ja sellest tulenevad uued riigimaa kasutamise tasud rakenduksid 1. jaanuarist. Veel allapoole minnes on selline lause, et eelnõu on seotud 2023. aasta riigieelarve seaduse eelnõuga.

Varro Vooglaid, palun! Suur tänu! Esimene asi, mis mulle silma torkas, oli see, et ma mäletan, kui Kaja Kallas presenteeris meile seda suurepärast kokkulepet, mis pankadega saavutati, siis ta ütles, et et ei oleks saanud pangamaksu kehtestada, kuna ikkagi hea tava näeb ette seda, et selliste asjade jaoks peab jätma vähemalt pool aastat etteteatamisaega. Antud juhul minu meelest tõstetakse neid tasusid ikkagi väga korralikult, aga ei ole siin mingit juttu pooleaastasest etteteatamisajast.Aga

mõju saabuks järgmisest aastast. Mis puudutab üleminekut, seda leevendust, või ütleme, eelnõu ennast, siis selle eelnõu mõte on siiski leevendada

No vot see juhtub, kui tehakse ripa-rapa, ülejala ja mittetoimiva ministeeriumiga eelnõusid, nii et hakkavad kehtima minevikus ja ei tea, mida kõike veel, ja numbrid ei klapi.Aga mul on küsimus. Eelmises punktis tuli tõdeda,

massiline inflatsioon, kõik see inimeste elatustaseme hävitamine –, siis mul on küsimus. Kas see Eesti inimeste ostujõu, Eesti ettevõtete hävitamine ongi teil eesmärk või teil lihtsalt läheb nii? Aitäh selle küsimuse eest! Ei ole eesmärki ja ei lähe ka nii. Ma ütleksin nii, et objektidel, ja mitte ainult Rail Balticul, tuleks kriitilisem aeg, kui seda seadusemuudatust ei tuleks. Selle eelnõu mõju on ettevõtetele positiivne.

Vastus on lihtne: sellesama ülemineku jaoks ja hinnasurve leevendamiseks jõuti kokkuleppele, et kehtestatakse põranda‑ ja laehind, mida ma ka oma ettekandes mainisin. Aitäh! Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh! Te ütlesite ja tegelikult siin eelnõus on ka kirjas, et selle eelnõu subjektid on mäetööstus ja turbatootmine. Ma küsingi, et kui palju see kõik mõjutab nende sektorite tootjaid, tooteid, nende hinda, ja sealt edasi, kui palju see mõjutab meie eksporti. Turbatooted lähevad teatavasti suuresti ekspordiks. Sealt edasi ma küsin, kui palju see sellest tulenevalt mõjutab meie väliskaubandusbilanssi. Ma loodan, et te olete sellele mõelnud, kuigi siin on kirjas ja siin on ka juba tähelepanu juhitud, et selle eelnõu kohta ei ole tehtud mõjuanalüüsi ega väljatöötamiskavatsust. Ma siiski loomuldasa eeldan, et Vabariigi Valitsus ja asjaomane minister mõtlevad vähemalt inimlikul tasemel sellised olulised asjad läbi ja mõtlevad need detailideni läbi. Olete te sellele mõelnud ja saate te mulle vastata? Aitäh! Aitäh! Kordan: selle eelnõu mõju on ettevõtetele positiivne. Vastasel korral oleks 1. jaanuarist kõigil mäetööstus‑ ja turbatööstusettevõtetel uued ja oluliselt suuremad maakasutustasud. Aitäh! Kert Kingo, palun! Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Loen siin Eesti Turbaliidu ettepanekust, et eelnõu on esitatud moel, millega rikutakse ministeeriumi asjaajamise korda, kaasamise head tava ja haldusmenetluse seadust. Oma eelmises küsimuses ma küsisin ka selle rakendamise kuupäeva kohta. Kuna siin ei ole survet ei valitsuse tegevusprogrammiga seoses, ei Euroopa Liidu õigusega seoses, siis see on valitsuse mis kuupäevast ta rakendub. Viisakas oleks võtta pooleaastane aeg, korrektne aeg. Teie argument on, et eelnõu leevendab üleminekusurvet. Vahet pole, ta võib hakata seda üleminekusurvet leevendama ka näiteks juunikuust 2024. Ja teie Ja teie ütlete, et pole oluline, kas nii on. On ikka küll oluline, ettevõtted peavad saama selleks valmistuda. Miks te seda jõustumise tähtaega ei saa edasi lükata? Aitäh!

Vabandust, see on juba üks teine paragrahv. Tahaks teie hinnangut.

Eelnõu põhjuseks on see, et toimunud on maa korraline hindamine, maa korralise hindamise tagajärjel on maa läinud oluliselt kallimaks, aga koos selle maa korralise hindamisega pandi seadusesse kirja lagi, et üle 10% ei tohi tasud tõusta. nüüd te räägite meile, et see 10% on kuhugi ära kadunud ja selle asemele tuleb 50%. Millal ja kuhu see 10% siis ära kadus? See oli vastuvõetud seaduses kirjas.

küsime ikka selle pärast, et saada ministrilt vastuseid ja poliitilist debatti arendada.Aga ma küsin seda, et kuidas te näete turbatööstuse väljavaateid pärast selle eelnõu vastuvõtmist lähema 10 aasta jooksul. Kuidas meie turbasektor arenema hakkab, millises suunas? Aitäh, Aitäh! Ei, ega ma ei andnud soovitust teisele poole vaadata kuidagi pahas tahtes, pigem ikka heas tahtes. Siin on tõesti kirjeldatud, selles arvestamise sahtlis või ruudus see, kuidas seda on arvestatud, ja see, mida ma ka kirjeldasin, et on põrand ja lagi. See oli igati asjakohane ja asjasse puutuv soovitus, seda esiteks. Vähemalt niipalju, kui ma oskan seda soovitust anda.Teiseks, turbatööstuse tulevik. Turbatööstuse tulevik on ilmselt laiem teema. See saab kindlasti olema debati all, kui me arutame kliimaseadust. Kliimaseaduses on palju erinevaid valdkondlikke küsimusi. Kindlasti on ka turbatööstuse tulevik seal [arutelu all], sest küsimus on selles, kuidas turbatööstuses heidet vähendada. See on kindlasti üks teema, kas selleks piisab mõistlikumatest sammudest metsanduses ja turbatööstuses, või on pigem ikkagi küsimus selles, et ka väga pikaks ajaks selles valdkonnas

Martin Helme küsis ju seda, et kui 2022. aasta veebruaris võeti vastu maa hindamise seaduse ja maamaksuseaduse muudatused, mille alusel hakkavad alates 1. jaanuarist 2004 kehtima uued, korralisel maa hindamisel saadud, senisest kõrgemad maa maksustamise hinnad, siis seati ka see lagi, et samm, millega tõstetakse neid hindasid, ei saa olla rohkem kui 10% aastas. Kas see lagi ei kehti

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu ja Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu ettepanekuga, et selline samm peaks ikkagi ka siin valdkonnas kehtima? Ma loodan, et mu küsimus oli piisavalt arusaadav ja te annate sisulise vastuse. Aitäh! Nojah, ma püüan siis võib-olla veidi

vahemik koos selle lae ja põrandaga peaks olema ettevõtlusele jõukohane. Ma ei arva, et kõik seda kiidavad, aga see on vähemalt jõukohane ja viib tagajärjeni, et see üleminek on selline, et ettevõtlus jääb ellu. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh! Ma küsisin oma eelmises küsimuses mõju kohta Eesti väliskaubandusbilansile. Ma küsisin konkreetselt, aga te ei vastanud. Ma küsin, kas te olete sellele mõelnud, kuidas see hakkab meie eksporti mõjutama, sest see on tõepoolest suurem pilt ja see on seotud riigi ekspordituludega, mis on väga olulised, kui siin kõik kaeblevad või teie siin kaeblete, ma tulen jällegi selle seaduseelnõu eesmärgipärasuse juurde. Siin on vähemalt ausalt kirjas, et see mõjutab laekumisi riigieelarvesse. Nagu Reformierakonna sõnaseletus sellisel puhul ütleb, [see tähendab,] et see raha läheb igale poole. Ma küsiksin teie käest, et äkki teil on konkreetselt ette näidata, kuhu see läheb. Aga ma arvan, et teil ei ole, ja ma ütlen võib-olla ise ja teie öelge, kas see on tõsi või ei. Kui te ei tea, kuhu see läheb, siis [võin öelda, et] Võrklaev on meile korduvalt rääkinud, et see läheb Reformierakonna valimislubaduse katteks, mis maksab 500 miljonit ja mis on maksuküüru kaotamine. See läheb selle katteks. Aitäh!

piirkondades, kus maa hind on märkimisväärselt tõusnud. Milline see mõju tee-ehitusele rahalises mõttes saab olema? Kõigepealt jah nendest läbirääkimisest. Needsamad tasud

Praegune 50%‑line tõus on tootjatega läbi räägitud ja kehtestatud on ka needsamad põrandad ja laed sinna juurde. See on see lahendus, milleni me oleme tänaseks jõudnud. Suurem tõus on ehitusmaavarade mäeeraldistel ja see ei ole eksporditav materjal.Mis puudutab tee-ehitust ja kõike muud, siis loomulikult võib iga sisendi

Siin on: "Kavandatud muudatustel puudub oluline mõju riigi julgeolekule ja välissuhetele, kohaliku omavalitsuse korraldusele ning puudub ka oluline sotsiaalne mõju." Ja siis on teil planeeritud

leevendataks seda võimalikku hinnatõusu ja tulevast hinnatõusu, mis selle üleminekuperioodi lõpus oleks olnud ja mis maa maksustamise hinnast

Veel kord: ülejäänud asjad, ma arvan, on juba korratud. Leo Kunnas, palun! Austatud istungi juhataja! Hea minister! Minu küsimus puudutab ka turbatööstuse või ‑tootmise tulevikku Eestis,

kui ka Ida-Euroopa, oluline toidueksportija Lähis-Itta ja Aafrikasse, kes ei suuda ise piisavalt toitu toota. Mul ongi see küsimus, et kui näiteks Eesti piiraks oluliselt turbatootmist või koguni lõpetaks selle, millega millega siis võiksid meie Lääne-Euroopa liitlased asendada selle puudujääva turbamulla, mida neil on vaja kasvuhoonetes toidutootmiseks, ja kuidas see võiks üldist toidujulgeolekut Euroopas ja ka natuke laiemas

millised on leevendavad meetmed.Veel kord: kas see tähendab turbatööstuse või nende lubade koomaletõmbamist, kas see tähendab metsanduses näiteks teisi mõtteid, kas see tähendab nende alade taasmärjastamist, nende kuidagi kasutamist, ma ei tea, kas või mustikakasvatuseks või taastuvenergiaks ja nii edasi – see arutelu seisab meil veel ees ja eks selle käigus saame hinnata mõju maailmamajandusele ja erinevatele valdkondadele. Aitäh! Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Loen kooskõlastustabeli lehelt, et Eesti Keskkonnaühenduste Koda on soovinud, et riigimaa kaevandamiseks kasutamise tasu peab olema muu hulgas motiveeriv kaevanduste võimalikult kiireks sulgemiseks. sulgemiseks. Seda ettepanekut on arvestatud. Palun öelge, kui palju selle soovituse mõjul tõusis riigimaa kasutamise tasu. Aitäh! Aitäh! See eelnõu käsitleb seda, et 2022. aastal tulid maa hindamise seaduse ja maamaksuseaduse muudatused,

Selleks, et maamaksuseadusest või maamaksu muutusest tulenev kasutustasude tõus ei oleks ülemäära koormav, me teeme selle kaheksa-aastase ülemineku, mida ma olen kirjeldanud, koos nende nüanssidega, mida ma olen siin kirjeldanud, ehk põrand ja lagi.Kui küsida printsiibi kohta, siis me siin mõni eelnõu tagasi tegelikult ju selle üle pidasime debatti, kas olemuselt suurem keskkonnakoormus ja ressursside kasutamine

Aitäh, hea juhataja! Härra minister! Kuidagi segaseks jäi teie vastus minu eelmisele küsimusele. Te ütlesite, et 10%‑line tõus oleks liiga suur hüpe olnud ja nüüd on rõõmsalt kokku lepitud ettevõtjatega, et on hoopis 50%‑line

Eesti majanduse üle siin Riigikogu saalis ja muu hulgas oli juttu tee-ehitusest ja selle väga täbarast seisust. Nüüd, kui

arvan.Mina olen seni siiski arvanud, et puhas loodus, hästi hoitud loodus, liigirikkus, olenemata sellest, kas sa oled liberaal või konservatiiv, on oluline väärtus. Kui te küsite, kuhu me jõudma peaksime, siis selles suunas me ju peaksime liikuma. Ma olen üllatunud, kui te ütlete, et see ei ole väärtus. Ma loodan, et ma sain teist valesti aru. Aitäh!

Baltica neljarajalise tee puhul ma eeldaks seda, et me vähemalt suudame põhitrassid seal, kus vaja, liiklusohutuks ehitada,

Kas meile avaneb sealt täiendavaid võimalusi, ei oska öelda. Aga taristuvaldkonda lähema aasta jooksul läheb päris palju raha. Kas või Rail Balticussegi läheb üle 200 miljoni, mida on rohkem kui tee-ehitusse või teevaldkonda kokku. Hoonete renoveerimisse, mis hoiab turul tegelikult töökohti, 160 miljonit. Ühistransporti, linnalise liikuvuse ümberkorraldamisse, kus just üks meede oli 96 miljonit, läheb lähiaastatel veel 70 miljonit. Nii et tegelikult läheb sellesse valdkonda päris palju raha, aga kui seda suhestada materjalidega, siis loomulikult peaks siin olema meie ja teie huvi hoida loodust, kasutada võimalikult palju materjali uuesti ja liikuvust võimalikult säästlikult planeerida. Leo Kunnas, palun! Palun mikron Leo Kunnasele. me toodame turvast ja heide jääb meile, aga see väärindatakse ehk kasutatakse kasvuhoonetes ära mujal, ei ole meile soodus. Aga samas on selge, et Lääne-Euroopa ei saa ka toidutootmist vähendada. Pigem toidutootmine suurenema ja kuna kasvuhoonetes kasvatamine on kõige efektiivsem, siis lihtsalt selleks, et kas või Aafrika kasvav elanikkond nälga ei jääks, mis ei ole ka ju meie huvides ega Euroopa huvides, peaks see tootmine jätkuma, kuna ka alternatiive on raske leida. Aga sel juhul oleks vaja mingit mehhanismi Euroopa Liidu tasemel, mis selle olukorraga arvestaks ja

Aitäh! Juba mitmendat korda saan öelda, et ma olen teie küsimusepüstitusega nõus. On mitu võimalust: kas me vaatame üle selle, kuidas Eestis turbavaldkonnas või me suudame selle [esitada] laiema pildina ja küsida, mis on heitme ja selle kasu vahekord Eesti ja Euroopa teiste riikide puhul. Nii et ma olen teiega täitsa nõus, ma arvan, et see ongi kliimaseaduse debatt, kuidas sellest vähenevast keskkonnajalajäljest saadagi Eesti jaoks konkurentsieelis. Aitäh!

Roheentusiastid ju väidavad, et kogu liiklus läheb nagunii elektri peale. Mis me seda elektriraudteed sinna kõrvale siis enam ehitame. Kui autod ja autorongid kõik elektri peal sõidavad, siis maavarade kasutuse mõttes oleks ju mõistlik ehitada ikkagi seda maanteed edasi. Aitäh! Aitäh! Ütleme nii, et kiire ühendus raudteel on ikkagi pigem arenenud transpordisüsteemide ja arenenud maailma tunnus. Sellest unistas omal ajal Lennart Meri, kui ütles, et Eestist peaks rongiga saama Euroopa südamesse,

See ei välista, et kui tulevikus tekib uusi säästlikke liikumisviise või muid transpordiviise, siis neidki võib kaaluda ja kasutada. Lõppkokkuvõttes jah, ma arvan, et me peamegi liikuma selles suunas – ja eks me liigumegi –, et tehnoloogia areneb, transport muutub, on väiksema heitmega. Me just siin hetk tagasi tegelesime veoautode teekasutuse tasuga, mis sellest sõltub. Nagu ma enne olen maininud, mida väiksem on see raadius, kus mingi kaubavedu või liikumine toimub, seda väiksem see jalajälg peaks ka olema. Viimased miilid peaks kaetama ikkagi

nii et seda debatti me ei saa siin kuidagi nende eelnõude menetlemise käigus enam vältida. Nii et ma loodan, et ka koosoleku juhataja kinnitab, et see on siin saalis lubatud. Seda esiteks. Teiseks, minister tegi väga meelevaldse märkuse, justkui üks eelkõneleja ei hooliks puhtast loodusest. See on jälle on jälle selline moraalsele kõrgendikule ronimine, et tema on oma eesmärkides justkui õilis, aga [see teine] ei ole. Sellised võrdlused enda ja teiste vahel võiks siin ära jätta, kuigi me peame maailmavaatelist debatti, aga sellist erinevust meil siiski ei ole. Aitäh, Helle-Moonika Helme, aga ma ei saa lugeda seda protseduuriliseks küsimuseks. head kolleegid! Enne, kui ma palun siia Riigikogu kõnetooli keskkonnakomisjoni liikme Yoko Alenderi, on mulle laekunud üks avaldus, avaldus istungi pikendamiseks. Nimelt, Eesti Reformierakonna fraktsioon teeb ettepaneku tänast, 19. oktoobri täiskogu istungit pikendada kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14‑ni. Alla on kirjutanud Eesti Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo. Head kolleegid,

Head kolleegid, panen hääletusele päevakorra pikendamise ettepaneku. Lugupeetud Riigikogu, panen hääletusele Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepaneku pikendada tänast, 19. oktoobri täiskogu istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14‑ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 45 Riigikogu liiget, vastu 22. Päevakord on pikendatud. Vabandust, meie tänane istung on pikendatud, mitte päevakord! Istung on pikendatud. Nii, head kolleegid, me jätkame eelnõu 296 esimest lugemist. Ma palun Riigikogu kõnetooli keskkonnakomisjoni liikme Yoko Alenderi. Palun! Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Annan ülevaate keskkonnakomisjoni menetlusest. Meie istung toimus 10. oktoobril kell 14 ja kohal viibisid kõik peale Tõnis Mölderi ja Evelin Poolametsa.Minister andis ülevaate Vabariigi Valitsuse algatatud maapõueseaduse muutmise [seaduse] Ülevaate sisu oli sarnane sellega, mis anti täna siin.Küsimuste poole pealt, arutelu poole pealt palus Andres Metsoja selgitada, miks siis ei nõustutud huvigruppide algsete ettepanekutega. Minister selgitas, et sektor on soovinud madalamat aastamäära tõusu ja on sektoriga kohtutud

tundus, et see muudatus, mida pakub nüüd Vabariigi Valitsus, on otstarbekam ehk laugjam. Lisaks annab selline korraldus varadele kõrgema hinna. Uurisin, kuidas ikkagi jõuda selleni, et meil suuremat osa ehitusmaterjale taaskasutataks. Minister selgitas, et on mitmeid selliseid ringmajanduse ja ehitusvaldkonna initsiatiive ning riigieelarve koostamise käigus lepiti kokku ka printsiip, et ehituse jalajälje vähendamiseks püütakse ka avalikus sektoris eelistada ehitusmaterjalina puitu. Materjalide ringkasutus on ilmselgelt oluline valdkond. Andres Metsoja tõi välja, et kindlasti on taristuehituse kaudu sellel ka riigile oluline mõju, ja soovis soovis veel selgitust, miks just sellisel moel. Mait Klaassen arvas, et võib-olla võiks eelnõuga meie aherainemägesid justkui väärtuslikumaks muuta ja edendada nende taaskasutamist,

Samuti oli jutuks riigihangete kaudu materjalide ringkasutamise edendamine. Pärtel-Peeter Pere tõi välja, et Eesti on tõepoolest tagantpoolt neljas Euroopa Liidu liikmesriikide seas maavarade väärindamise poolest ja loomulikult mõjutab seda oluliselt põlevkivi kaevandamine. Samuti tegi komisjoni esimees ettepaneku kiita heaks menetluslikud otsused: määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja, võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18. oktoobril ja teha ettepanek eelnõu esimene lugemine lõpetada. Ma arvan, et see oli üsna ammendav ülevaade meie arutelust. Aitäh! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile on ka kaks küsimust. Alar Laneman, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mul on küsimus selle kohta, kas arutelu käigus puudutati ka majandusliku julgeoleku teemasid.

Aitäh! Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud ettekandja, komisjoni esindaja, aitäh selle ülevaate eest, mis komisjoni arutelu ajal toimus! Aga te ei maininud sõnagi sellest, et meil kehtib tava ja ka seadus reguleerib, et maksud peaksid olema kehtestatud, kui on tegemist maksutõusudega, vähemalt kuus kuud enne nende jõustumist. Me võime siin vaielda ja arutada, kuidas lõivude ja tasudega on, aga tasud on kindlasti samaväärsed maksudega. Praegu me oleme olukorras, kus meil oktoobris on Riigikogus esimene lugemine ja need tasud päris märkimisväärselt muutuvad.

sellest minnakse praegu mööda. Kas sellel teemal oli ka komisjonis arutelu? See võib ju saada takistuseks selle seaduse vastuvõtmisel. Aitäh! Ei olnud komisjonis sellist arutelu. Aitäh, hea kolleeg Yoko Alender! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised ja palun kõigepealt Riigikogu kõnetooli keskfraktsiooni esindajana Maria Jufereva-Skuratovski. Palun! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Käesoleva seaduseelnõu eesmärk on väga lihtne ja arusaadav: suurendada riigi tulu, katta järgmiste aastate eelarvete auke ning edendada kiiremalt rohepööret. On küll tõsi, et maa hinna tõusust tingitud tasude järsku tõusu leevendatakse üleminekuperioodiga, kui me aga süveneme maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu sisusse, siis näeme korraga mitut süsteemset probleemi, mis takistavad majanduse minu jaoks oli uudiseks see, et maa korralisi hindamisi varem regulaarselt ei tehtud. Eelmine korraline hindamine tehti 2001. aastal. Minu arvates on selline lähenemisviis vale, kuna ettevõtlus, mis on seotud kaevandamise ning mäetööstusega, on Eesti majanduse ja energiajulgeoleku jaoks lausa strateegilise tähtsusega. Hea, et vähemalt nüüd jõuti arusaamani, et korralisi hindamisi on vaja teha regulaarselt, iga nelja aasta järel, kuna see peaks lisama stabiilsuse ja läbipaistvuse maa rendihinna kujundamisele. Kahjuks on see antud eelnõu ainuke positiivne punkt.Teine punkt.Teine probleem seisneb selles, et tähtsate otsuste langetamisel riik sisuliselt ei arvesta valdkonna ettevõtjate ja ekspertide arvamusi ning seisukohti, mis omakorda võib põhjustada järjekordse majanduslanguse, ettevõtete sulgemise ja töötuse kasvu. Järgmisel aastal hakkavad kehtima uued maa maksustamise hinnad, mis on aluseks mitmete tasude, sealhulgas riigimaa kaevandamiseks kasutada andmise tasu arvestamisel. See, et riik soovib kehtestada kaheksa aasta pikkuse üleminekuperioodi, justkui peaks võimaldama tootjatel uute hindadega kohaneda. Nähakse ette, et kasutamistasu aastaseks lubatud kasvuks on 50% eelmise aasta tasust, kuni saavutatakse käesolevas seaduses sätestatud tasu suurus, mis saab mitmete suurte kaevandusettevõtete puhul olema 17 korda suurem. teeni see üleminekuperiood püstitatud eesmärke. Tuletan meelde, et eelnõu kohaselt on üleminekuperiood vajalik selleks, et ettevõtjad saaksid teha vajalikud ümberkorraldused oma majandustegevuses.

iga-aastane maksimaalne maa kasutada andmise tasu aastamäära tõus varem ministeeriumi ja erialaliitude vahel kokku lepitud 10%‑lise maksimaalse tõusuga. Selline mõistlik ettepanek jäeti kahjuks arvestamata.Liiga kõrged kasutamistasud võivad osutuda saatuslikuks paljudele kaevandamisega seotud ettevõtetele. Ettevõtted, kes kasutavad kaevandatud materjale, peavad omakorda tõstma oma toodangu hindu, mis võib negatiivselt mõjutada mitte ainult eksporti, vaid ka nende toodangu kättesaadavust Eestis. Lõppkokkuvõttes avaldab see negatiivset mõju elamu‑ ja tee-ehitussektorile. Olukorras, kus meie riik peab otsima lahendusi majanduse elavdamiseks, ei ole eriti tark otsus karistada kõrgete kasutamistasudega neid ettevõtteid, kes panustavad Eesti majanduse arengusse. Tegemist on riigi kindlate partneritega ning õige oleks neid keerulisel ajal aidata, mitte uusi koormisi kehtestada.Keskerakond on arvamusel, et käesolev seaduseelnõu mõjutab kaevandamisega seotud ettevõtteid põhjustab ekspordi vähenemist ning ehitushindade hüppelist tõusu. Kõik need tegurid avaldavad negatiivset mõju Eesti majandusele. Tegemist on kiireloomulise

Aitäh! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindajana Rain Epleri. Palun!

Minister ütles ühes oma vastustest, et tundub, et me peame siin ääri-veeri maailmavaatelist debatti. Ma olen nõus, peamegi maailmavaatelist debatti, aga minu arvates mitte ääri-veeri. Minister ütles veel, et selle tema arvates ääri-veeri peetava maailmavaatelise debati kõrval püüab tema siiski eelarve raames püsida. Aga need eelarved ongi ju maailmavaatelised ja sellest ka see maailmavaateline debatt. Loomulikult on Eesti loodus kaunis ja meie kõigi jaoks oluline ning seda tuleb hoida, aga üldiselt elu maailmas näitab, et nendes maades, kus ollakse majanduslikult paremal järjel, on ka looduse olukord parem. Inimesed on seal teadlikumad ja oskavad loodust paremini hoida. Lisaks on neis ühiskondades raha teadus‑ ja arendustegevuseks, mis samuti aitab ressurssidega säästvamalt ümber käia. Need eelnõud, mis meile siia täna Kliimaministeeriumist on jõudnud ja mida on meil päevakorras õige mitu, minu arust asju teha tagurpidi: enne teha meid vaeseks ning siis rõõmsaks ja roheliseks. Mina sellisesse kilplaste moodi tagurpidi tegemisse ei usu. Ma olen siit kõnetoolist korra juba viidanud sellisele põnevale dokumendile nagu "Ehituse teekaart 2040". Kas te teate, milline oli seal üks esimesi loosungeid või retoorilisi küsimusi koos vastusega? See küsimus oli: milline on esimene säästliku ehituse põhimõte? Ja vastus oli: ära ehita. Kui ma nüüd selle peale mõtlen ja loen eelnõu märkuste ja ettepanekute tabelit, et siin on tõepoolest üks ettepanek, millega on arvestatud. See on Eesti Keskkonnaühenduste Koja ettepanek, mis ütleb järgmist: põhimõtteliselt toetab riigimaa kaevandamiseks kasutada andmise tasude muutmist vast[a]valt maa hindamise tulemustele. Samas soovime juhtida tähelepanu, et riigimaa kaevandamiseks kasutamise tasu peab olema mh motiveeriv kaevanduste võimalikult kiireks sulgemiseks ning kaevandusala korrastamiseks, mis on oluline looduse kahjustamise vähendamiseks ning mõjude leevendamiseks." Kui ma küsisin ministri käest, milline on selle tasude tõusu mõju tee-ehitusele, rääkis minister minister jälle nendest rohe-eesmärkidest. Oli ilmne, et sellist majanduslikku mõju ei ole eelnõu ette valmistades arvesse võetud. Ja kui ma küsisin ministri käest, kas tema näeb edaspidi Eestit sellise ühtlase murukamaraga kaetuna, kuulsin ma juttu sellest, kui tähtis on Eesti loodus. Kui nüüd tagasi mõelda sellele, mis ma kõne alguses rääkisin, et et majanduslikult paremal järjel olevates riikides on ka loodus paremini hoitud, siis kui me, vaadates nüüd eelarves … Ma palun lisaaega kolm minutit. Kolm minutit lisaaega, palun! Kui me nüüd vaatame, kui palju on eelarves vähendatud teede korrashoiule [eraldatavat] raha, rääkimata sellest, et tee-ehitus tundub üldse välja surevat, ja kui me jõuamegi selle esialgu auklike ja ohtlike teedega kaetud Eestini ja sealt edasi murukamarani,

ühest punktist teise liikuda ja mõelda lahendustele, mis loodust ka tegelikult hoiaks.Meile räägitakse mesijuttu 15 minuti linnadest: küll seal on hea elu, kõik – kool, lasteaed, pood, ilmselt ka ministeerium – on jalutuskäigu kaugusel. Ministeeriumides, eriti Kliimaministeeriumis, töötab nii palju rahvast, et ühe 15 minuti linnaosa, ma arvan, saabki teha sinna ministeeriumi ümber. Kõik saavad õhtul ministeeriumist 15 minutiga koju ja hommikul jälle tööle

Ja vaata, siis ta on sinna [rõngasse] juba sisse meelitatud ja Tartusse, ma arvan, saab ainult loaga, Kristen Michal paneb pitsati alla. Kui inimene on tööl tubli olnud, toonud meile jälle siia mingisuguse eelnõu ja kui ta on toonud selle eelnõu sellisena, et materjalid on ka kvaliteetselt ette valmistatud, seal ei ole vigu, saabki loa. Pärast räägib teistele, et Tartus oli ka täitsa tore, aga mööda murukamarat tuli jala [minna], võttis tükk aega, et sinna jõuda.Loeme lõpetuseks fragmente kahest teisest märkusest, mida ei ole arvestatud, need on ettevõtjate arvamused, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu ning Eesti Turbaliidu arvamused. Need on põhipunktis praktiliselt identsed ja ütlevad, et seisukoht on asendada maapõueseaduse eelnõu järgne 50%‑line iga-aastane maksimaalne maa kasutada andmise tasu aastamäära tõus varem ministeeriumi ja erialaliitude vahel kokkulepitud 10%‑lise maksimaalse maa kasutada andmise tasu aastamäära tõusuga. Ilmselgelt on ettevõtjate ettepanek tekkinud sellest, et vastasel korral võib sisendite hind nii palju kallimaks minna, et äritegemine ja majanduskasvu toetamine võivad muutuda raskeks. Nii et kutsun üles seda eelnõu tagasi lükkama. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Isamaa fraktsiooni nimel Helir-Valdor Seederi. Palun! Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud minister! Ütlen kohe alguses ära, et ka Isamaa fraktsioon teeb ettepaneku see eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.Ma ei hakka siin detailselt üle kordama seda arutelu ja seda kriitikat, mida arutelu käigus on välja toodud. Küll aga täiesti teise aspekti, millele on siin vähem tähelepanu osutatud. Nimelt, üks olulisemaid põhjusi, miks me selle eelnõu puhul selle ettepaneku teeme, on see, et eelnõu ettevalmistamisel ei ole lähtutud heast õigusloome tavast.

Me oleme siin eile ja täna arutanud mitte ainult makse, me oleme arutanud riigilõivude tõstmist, ja me oleme arutanud erinevate tasude tõstmist, see eelnõu puudutab erinevate tasude tõstmist, ja siin ei ole lähtutud kuue kuu [pikkusest] See ei ole hea õigusloome tava. See on meie endi kehtestatud reeglite ja tavade rikkumine. Aga rikutud on ka elementaarset viisakust ja suhtlemist sihtrühmaga, keda see puudutab, ehk ettevõtjaid ja inimesi, neid see tasude tõstmine puudutab.Ma veel kord ütlen, et selles, mis puudutab

Aga antud juhul on tegemist ka tasude tõstmisega. Ka kooskõlastused on olnud formaalsed. See aeg kooskõlastamiseks, mis oli antud ettevõtlusorganisatsioonidele, sihtrühmadele, oli lubamatult [lühike]. Täna on oktoober, meil on alles esimene lugemine, me ei tea, millal toimub kolmas lugemine ja lõpphääletus siin saalis, kui me selleni peaks jõudma. Aga kui peaks nii juhtuma, et täna esimene lugemine siiski lõpeb, siis mul on üleskutse koalitsioonisaadikutele, et on võimalus vigu parandada, vähemalt osaliselt,

See võimalus meil on. Minu üleskutse on, juhul kui see eelnõu jääb menetlusse: koalitsioonisaadikud, leidke endas nii palju jõudu ja väärikust, et anda sihtrühmadele võimalus ennast kuus kuud ette valmistada. Aitäh! Isamaa fraktsioon annab üle ettepaneku eelnõu 296 tagasi lükata. Aitäh!

Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 296 esimene lugemine lõpetada, aga meile on laekunud kaks ettepanekut, ettepanek Isamaa fraktsioonilt ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonilt Vabariigi Valitsuse algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu

Lugupeetud Riigikogu! Asume hääletuse juurde. Panen hääletusele Isamaa fraktsiooni ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu 296 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 14 Riigikogu liiget, vastu 50 Riigikogu liiget, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 296 esimene lugemine lõpetada. Selle eelnõu esimene lugemine on lõppenud ning muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 2. november kell 17.15. Läheme tänase kolmanda päevakorrapunkti juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu 300 [esimene lugemine]. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli kliimaminister Kristen Michali. Palun!

Tutvustan teile keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu. Kokkuvõtvalt on keskkonnatasude seaduse muutmise [seaduse] eesmärk ajakohastada saastetasumäärasid välisõhu ja vee valdkonnas ning põlevkivijäätmete ja ohtlike jäätmete puhul. Samuti muudetakse põlevkivi kaevandamise õiguse tasu ülemmäära, ajakohastatakse kalapüügiõiguse tasu piirmäärasid ja muudetakse angerjapüügitasu arvestuse aluseid. Eelnõuga lisatakse keskkonnatasude seadusesse uue tasuliigina raadamisõiguse tasu ja tehakse tasu kasutamisega seotud muudatused metsaseaduses. Miks muudatused on vajalikud? Üldisemalt – sellel teemal on ka varasemate eelnõude puhul siin debatti peetud – liigume selles suunas, et majandus mahuks looduse piiridesse. See tähendab, et tuleb vähendada ohtlike ja tervist kahjustavate jäätmete teket, kaitsta veevarusid ja puhast õhku. Suure keskkonnamõjuga tegevused peavad olema õiglaselt maksustatud, kantuna põhimõttest "saastamine maksab". See tähendab, et looduskeskkonnale ja elukeskkonnale tehtud kahju ei tohi jääda ühiskonna õlgadele, vaid selle peab katma see, kes saaste või kahju tekitab.

Senised saastetasumäärad on ajale jalgu jäänud. Käesoleva eelnõu sisuks olevate keskkonnatasude suurus on muutumatuna püsinud 2015. aastast, mõnel juhul 2009. või isegi 2006. aastast. Võrreldes näiteks 2015. aastaga on tarbijahinnad aga kasvanud ligikaudu 50%. Kõigepealt saastetasumäärade muutmisest. Mis muutub? hakkavad nelja aasta jooksul, 2024–2027, tõusma välisõhku, vett, ohtlikke jäätmeid ja põlevkivijäätmeid puudutavad keskkonnatasud. Kehtima hakkab tasude tõus 1. juulist 2024. Saastetasumäärade kehtestamisel on lähtutud eeskätt saasteainete ohtlikkusest keskkonnale. Inimeste tervisele ohtlikumad saasteained oleksid kõrgemalt maksustatud kui vähem ohtlikud saasteained. Esiteks, välisõhuga seonduv. Eelnõuga muudetakse paiksest heiteallikast välisõhku heidetavate saasteainete loetelu ja grupeerimist ning tõstetakse saastetasusid. Muudatuste eesmärk on motiveerida saastajaid rakendama keskkonnameetmeid, kasutama parema kvaliteediga kütust ja seadmeid ning seeläbi vähendama õhuheidet. Eelnõu puudutab ammoniaagi, peenosakeste ja nende lenduvate orgaaniliste ühendite, väävliühendite, süsinikoksiidi, vesiniksulfiidi, raskemetallide ja lenduvate orgaaniliste ühendite, metaani ja merkaptaani tasu määrasid. Vastavalt ohtlikkusele hakkab õhku heidetavate saasteainete saastetasu tõusma 5–15% aastas. Teistest saasteainetest rohkem muutub süsinikdioksiidi ehk CO2tasu määr, mis tõuseb 2 eurolt tonni kohta 25 eurole tonni kohta. Tasumäär 2 eurot on kehtinud alates 2009. aastast ja selle aja jooksul on oluliselt muutunud nii meie majandusseis kui ka Eesti kliimavaldkonna eesmärgid ja vajadused. Planeeritud tõus jääb ka tasumäära täielikul saavutamisel siiski alla Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi hindadele, kus 2022. aastal oli süsihappegaasi tonni maksumuseks 80 eurot. Välisõhu saastetasude tõus mõjutab soojatootjaid tootmisvõimsusega alla 20 megavati. Suuremad tootjad on sama eelnõu alusel tasust vabastatud, kuna nad juba osalevad Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemis. Lõpptarbijatest on süsihappegaasi tasu määra tõusust enim mõjutatud nende piirkondade elanikud, kus soojuse tootmiseks kasutatakse 100% ulatuses vedelkütust või maagaasi.

Teiseks, uued saastetasumäärad kehtestatakse ka saasteainete veekogusse, põhjavette või pinnavette väljutamise puhul. Siingi sõltub tasumäära tõus saasteainete ohtlikkusest. Ohtlikumate ainete saatmine keskkonda on kõrgemalt maksustatud. Näiteks fosforiühendite, lämmastikuühendite ja ühealuseliste fenoolide tasu määr tõuseb igal aastal 15%, heljumi või sulfaatide kui pisut vähem ohtlike saasteainete tasu määr tõuseb 5%. Enim puudutab see vee-ettevõtteid ja töötlevat tööstust, sealhulgas toiduainetööstust, ja põllumajandust. Kolmandaks tõuseb ohtlike jäätmete ladestamise tasu määr 20% aastas.

Ohtlike jäätmete ladestamine mõjutab pinnase, joogivee ja õhu kvaliteeti. 2022. aastal tekkis umbes 270 000 tonni ohtlikke jäätmeid, millest ladestati 44%. Oluline eesmärk on suunata rohkem jäätmeid taaskasutusse ja vältida nende ladestamist. Hinnates Eesti jäätmekäitluse hetkeolukorda ja vajadust jäätmeid järjest enam taaskasutada, peaks saastetasu tõus olema vähemalt kahekordne. Et see ei oleks ettevõtete liiga koormav, tõuseb tasumäär igal aastal 20%. Juhin siinjuures tähelepanu, et eelnõu puudutab vaid ohtlikke jäätmeid, mitte tavajäätmeid. Viimaste jaoks on kavas eraldi eelnõu, et vähendada nende ladestamist ja edendada taaskasutust. Neljandaks tõuseb põlevkivi lendtuha ja koldetuha, põlevkivi poolkoksi ning tsemendi tootmisel tekkivate ohtlike ainete ladestamise saastetasu määr keskmiselt 12% aastas. Milline on saastetasude muutmise mõju? Kogu paketi eesmärk on saastamist vähendada, tagada puhtam ja inimese tervist paremini toetav keskkond, leida uusi viise, kuidas jäätmeid ära kasutada ning liikuda kaasaegse ringmajanduse poole. Pakett motiveerib valima keskkonnasäästlikumaid lahendusi. Maksumuudatus puudutab neid, kellel on keskkonnaluba, kes heidavad heitmeid õhku ja vette, ladestavad ohtlikke jäätmeid ja põlevkivijäätmeid. See pakett on koostatud nii, et inimestele ja keskkonnale kahjulikumate ja ohtlikumate kahjulikumate ja ohtlikumate ainete loodusesse paiskamine on kallim ja nende puhul tasumäärad tõusevad rohkem kui vähem ohtlike ainete puhul. Enim mõjutatud sihtrühm on põlevkivitööstus, kelle keskkonnatasude tõus on 20–44% aastas. Põlevkivi kaevandamisel ja töötlemisel [keskkonna]tasude [määramisel] on oluline vähendada kaevandamisel tekkivat keskkonnamõju, põlevkivi töötlemisel tekkivat saastet, vähendada jäätmete ladestamist ning saavutada taastumatu loodusvara tõhus kasutamine. Seaduseelnõu alusel tõusevad saastetasude määrad järk-järgult. See annab ettevõtetele võimaluse kohaneda ja vajalikud investeeringud teha. Eelnõu koostamisel kaaluti tasumäärade tõstmist vastavalt tarbijahinnaindeksi kasvule, kuid seda alternatiivi analüüsides selgus, et selline lähenemine oleks ettevõtetele majanduslikult liiga koormav. Riigieelarvesse toob saastetasude tõus aastatel 2024–2027 juurde 2,5–10 miljonit eurot aastas. Ülejäänud kolm eelnõus olevat muudatust käsitlevad põlevkivi kaevandamise õiguse [tasu] ülemmäära, kalapüügiõiguse tasu määrasid ning raadamistasu. Põlevkivi kaevandamise õiguse tasu ülemmäär tõstetakse 10 eurolt tonni kohta 13 eurole tonni kohta. Põlevkivi kaevandamise õiguse tasu määr sõltub raske kütteõli hinnast ja tasumäär hakkaks tänasega võrreldes tõusma siis, kui raske kütteõli väärtus tõuseb kõrgemale 400 eurost tonni kohta. Ülemmäära tõstmine võimaldab maksimeerida riigi tulu raske kütteõli väga kõrge hinna korral, samal ajal kui ettevõtete müügitulu on samuti kõrge. Eelnõu käsitleb ka kalapüügiõiguse tasu, mille puhul muudetakse piirmäärasid. Nii kutselise kui ka harrastuskalapüügi tasude puhul on tasumäärad kehtinud juba 2006. aastast ehk pikalt enne euro kasutuselevõttu. Eelnõuga muudetakse ka angerjapüügitasu arvestuse aluseid nii, et tasu sõltub senise 30–50% asustusele kulutatud summade asemel 60–80%‑st samal ajavahemikul asustamisele kulunud summadest. Lisaks tõuseb püügiõiguse tasu maksimaalne määr seniselt 639 eurolt aastas kuni 1000 euroni aastas. See annab võimaluse olla angerjapüügiõiguse tasuga ettevaatav ja paindlik. Lõpetuseks. Eelnõu käsitleb täiesti uue tasumäärana raadamisõiguse tasu, millega koos tehakse raadamistasu kasutamisega seotud muudatused ka metsaseadusesse. Raadamine on tegevus, mis muudab metsamaa muu kasutusotstarbega maaks, näiteks parklaks, teeks või hoonestatud alaks. Raadamisel on pikaajaline ja oluline mõju Eesti loodusele, elurikkusele ning maakasutussektori süsinikusidumisele. Raadamistasu kehtestamise eesmärk on luua mehhanism, mis aitab vähendada ja kompenseerida raadamisest tulenevalt mõju Eesti keskkonnale. Tasumäärad kehtestatakse raadatava metsa ühe hektari kohta, alammääraks on 4000 eurot, ülemmääraks 8000 eurot. Tasumäära arvutamise aluseks on metsamaale talletatud süsiniku kogus ja raadamisega kaotatud süsinikusidumise potentsiaal. Kehtestatud on ka erandeid, näiteks ei küsita raadamistasu endiste põldude metsast puhastamisel, juba varasemalt raadatud alade hooldamisel või looduskaitselistel töödel. Aastas esitatakse Keskkonnaametile raadamise metsateatisi umbes 4000 hektari kohta, kuid kuna eelnõus on ette nähtud ka omajagu erandeid, kuluks Keskkonnaameti hinnangul raadamisõiguse tasuga maksustamisele1500–2000 hektarit aastas. Raadamisõiguse tasust laekunud summad suunatakse sihtotstarbeliselt Eesti metsadesse seotud süsinikuvaru suurendamiseks, elurikkuse taastamiseks ning kliimasõbralike metsandusvõtete toetamiseks. Raadamistasuga seotud metsaseaduse muudatus laiendabki seniseid toetusvaldkondi ning võimaldab kasutada raadamistasust laekunud summasid Eesti metsa ja maa loodusliku seisundi parandamiseks ning kliimakindluse suurendamiseks.

Kui te viitate energiasalveprojektile Paldiskis, siis mina olen kuulnud numbrit 900 miljonit, mis jääb napilt alla miljardi. (Hääl saalis.) Kus need ülejäänud 499 on? Ma olen kindel, et te annate sellest mulle teada. Ma ei kahtle selles, et ma kindlasti kuulen sellest ja kuulen, kust see pärit on, kellega seoses ja edasi.Mis puudutab energeetikavalikuid, siis energeetikasüsteem, tõepoolest, ma arvan, teil on täiesti õigus, on mitmekesine, selles on nii juhitamatut kui ka juhitavat. Juhitamatu on taastuv. Taastuv, nagu aeg on näidanud, on päris soodne. See tähendab seda, et näiteks päikesevõimsused, mis on paigaldatud oma tarbimise vastu, on inimestele väga praktilised ja tasuvad. Tuul maismaal, loodetavasti tulevikus ka merel, on samamoodi soodne ja väga oluline on, et ta on ka majandusele väga praktiline.

Aga loomulikult, juhitavad võimsused peavad olema. Sellele lisanduvad välisühendused, eriti tingimustes, kus me 2025. aastal desünkroniseerime ennast Venemaast ja sünkroniseerime ennast suurema ehk Mandri-Euroopa sagedusalaga. Suur hulk erinevaid tegevusi on veel, mis puudutavad salvestustehnoloogia arendamist ja palju-palju muud. Ettekujutus, et põlevkivi on kuidagi riigi või avaliku tegevuse tõttu hääbumas

Nii et see ei ole administratiivne valik, vaid puhas inimeste valiku küsimus. Inimestel on vaja soodsat, puhast energiat, ei ole vaja kiinduda energiasse, mis ei ole kuidagi soodne. See ei ole enam valik. Ma saan aru, et siin on meil jälle ilmselt maailmavaateline erinevus.Üldiselt

Arvo Aller, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Hea minister! Need seaduse mõjud on ikkagi siin üheselt kirjeldatud: puudub mõju riigi julgeolekule, välissuhetele, regionaalarengule, sotsiaalset mõju, sealhulgas demograafilist mõju, ning kohaliku omavalitsuse üksustele üldjuhul tulu, kulu ega tegevusvajadust ei kaasne. Aga ma küsin keskkonnatasude tõusu, kaevandustasude kohta. Kas on ka juttu olnud, et kaevandamine toimub, võiks kaevandustasu tuua rohkemal määral kasu kohalikule omavalitsusele? Sellisel juhul ei teki ka seda demograafilist mõju kohalikule piirkonnale ega teki ka sotsiaalset katastroofi. Aitäh!

Juttu on olnud sellest, et Ida-Virumaale tuleks panustada, kuna seal on suur põlevkivitööstus, mis panustab maksudega eelarvesse. Fakt on siiski, et Ida-Virumaale ka hästi palju panustatakse selleks üleminekuks, olgu see meie valdkonnas energeetika või olgu see teistes valdkondades mis tahes muu. See on üks arutelu olnud. Otsuseid täiendavalt langetatud ei ole, aga nii või teisiti, nendesse piirkondadesse tuleb panustada, eriti just selles võtmes, kui me teame, et

Kliimaministeeriumis on kolleegidega olnud arutelu, et sellist kontsessiooni või sellist talumistasumehhanismi erinevate ehitusmaavarade kaevandamisel peaks ka kohapeal kasutama, siis

on kahjuks jätnud minule sellise mulje, et kõik need, kes tegelevad loodusressursside kasutamisega, on pigem

maksumaksjatena ja muidugi vajalike teenustega varustajana. Kas ma nüüd eksin väga ja olen ülekohtune koostajate suhtes või on see tingitud

See tähendab ka ettevõtluse poole peal, et näiteks puitu tuleb rohkem väärindada, et see ei libiseks näppude vahelt ära lihtsalt energeetiliseks puiduks, see ei oleks lihtsalt ahjuajamise kraam, vaid sellest tehtaks ikkagi maju, mööblit, kestvustooteid, midagi sellist, et me väärindaks rohkem. Samamoodi on kõigi nende materjalidega. Enne me siin ka arutasime. Mis tahes materjali puhul peakski endalt küsima, kuidas seda võimalikult arukalt kasutada. See arukas kasutus tekibki tavaliselt nii, et kui asjal on kõrge hind, siis sa mõtled hästi läbi, kuidas sa seda asja kasutad. Teisest küljest, ühiskond saab ka midagi selle materjali kasutamisest tagasi. Me anname oma Eestimaad kasutada mingite asjade jaoks ja on loogiline, et me küsime ka midagi vastu. See on täiesti loogiline.

See on ideoloogiline ristisõda. Teie allkirja taga seisab 350‑miljonilise kuluga õlitehase käivitamine Ida-Virumaal. Puhas poliitiline kius! Eesti maksumaksja kasutusse jääb praegu tulemata see raha, mis võiks sealt hakata tulema. Suur raha, väga korralik investeering! Ja Ja siis räägite meile mingist 10‑miljonilisest tasude laekumisest, kui õlitehas võiks meile tuua vaid mõne kuuga sellesama raha sisse. Ma lihtsalt uuesti küsin seda, mida ma eelmine kord küsisin: kas te meelega hävitate Eestis kõike või kukub see kuidagi kogemata nii välja?

anname oma Eestimaad kellelegi kasutada ja selle eest tulebki maksta. See ei ole tasuta. Mulle jääb veidi võõraks ettekujutus, et meie puhta looduse ja Eesti maavarade kasutamine peaks [toimuma] kuidagi peenraha eest. Kindlasti nii ei ole. Ma loodan, et see ka EKRE arvates nii ei ole, ma südamest loodan, et see on lihtsalt retoorika, mida te esitate.

ütles Riigikohus, kes õlitehase ehitamise seiskas, et põhiseadus paneb meile kõigile vastutuse Eesti puhta looduse hoidmise eest. Nii et see on meil siin ikka ühine vastutus ja mind väga üllatab see retoorika, et Eesti peaks olema peenraha eest jagatav. Aitäh!

aastas ühe püügipäeva korral, eripüügi korral, harrastuskalapüügi korral, siseveekogudel, kus riik teeb kulutusi angerjavaru taastootmiseks.

välja arvatud rannapüügivahendid, mille miinimumtasu tõuseb seniselt 95 sendilt 10 euroni aastas. Näiteks harrastuskaluri püügipäevatasu miinimummäär on praegu 3 senti, maksimummäär on 12,75 eurot, muudatusega tõuseb miinimum 6 sendile ehk 3‑lt

palun! Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Kõigepealt ma tahan öelda, et ma olen kuulanud teid tundide viisi, ja pean ütlema, et see on ikkagi muljet avaldav, milline sisemine veendumus teist välja paistab. Te ikka vist tõesti päriselt usute, et see rohepöördeprogramm ongi

Aga ma tahtsin küsida seda, kas te oskate mulle kirjeldada seda mehhanismi, mille abil teie ministeeriumis arvutatakse välja – võtame selle eelnõu või mõne eelnevatest eelnõudest –, kuidas need muudatused kajastuvad kõikvõimalikes hindades,

Aitäh kõigepealt selle komplimendi eest! Ma eeldan, et see oli kompliment. Ma ütleksin nii, et loomulikult, need veendumused tulevad eeskätt kogemustest, teadmistest ja tagasisidest ning võib-olla laiemast silmaringist.

Küsite, kuidas arvutame. Püüame arvutada ikkagi üldiselt kõiki neid mõjusid sellisel viisil, et kogu ahel on läbi käidud. Näiteks Moonika Helme vist ütles, et

Raadamise puhul võib igaüks ise välja arvutada, et kui tasu alammäär on 4000 eurot ja ülemmäär 8000 eurot, siis selle alusel, kui suur ala on tal plaanis metsast mittemetsaks muuta,

ja kõigile anti peaministri poolt ülesandeks, et vaadake oma valdkonnas, milliseid tasusid, määrasid, riigilõivusid, makse ja aktsiise on võimalik tõsta,

on valitsuse ministrid rahandusministri ja peaministri eestvedamisel jätnud märkamata mõne võimaliku maksu või riigilõivu või tasuliigi, mida veel on võimalik suurendada? Kas on veel midagi sellist tulemas ka? Aitäh! Aitäh! Sellele viimasele küsimusele ma ei oska eelduslikult või oletuslikult vastata. Ma ei saa ju välistada, et kellelgi tuleb mis tahes mõtteid tulevikus, on see siis tänane valitsus, järgmine või ülejärgmine valitsus. valitsus. See on nii-öelda lahtine küsimus, selle võite ise ära sisustada. Mis puudutab meie valdkonda või üldse maksundust laiemalt, siis veel kord, need eelnõud, millega ma ju täna olen siin olnud, puudutavad seda, et lõivud on kulupõhised, ehk kui keegi mingeid toiminguid teeb, kas ühes kohas või teises kohas, tahab numbrimärki või tahab raudteerajatist kuidagi registreerida või mida iganes ta parajasti tahab teha, siis ta püüab tasuda sellest vähemalt mingi osa või arvestatava osa, et riik ei peaks sotsiaalselt neid tegevusi keskselt toetama. See on esimene asi, lõivud kulupõhiseks on esimene asi.

Rain Epler, palun! Aitäh, hea eesistuja! Härra minister! Tahaks ka hea meelega küsida põlevkivisektori mõjude kohta, aga kuna seda on juba küsitud ja vaadates ka kella, jätan ma selle [küsimuse] igaks juhuks järgmiseks nädalaks. Küsin hoopis raadamisõiguse tasu kohta. Eelnõus on punkt, mis ütleb, et raadamisõiguse tasu ei nõuta, kui raadatakse metsaseaduse § 32 lõike 2 punktis 2 sätestatud eesmärgil. See eesmärk on siis selline, et kui raadamist tehakse kaitsevööndiga ehitise korral ehitise ja selle kaitsevööndi korrashoiu kohta kehtestatud nõuete täitmiseks ehitusprojekti või elektripaigaldise käidukava alusel, kui detailplaneeringu kohustus puudub. Ma palun teil seda punkti veidi avada, tuua näiteid, millised sellised ehitised siis on, mis sellesse kategooriasse kuuluvad,

Üldiselt on raadamise erandid ikkagi seotud eeskätt looduskaitseliste töödega, nagu ma enne kirjeldasin, siin tekstis on need seotud ka näiteks

meeleavaldusele "Ei automaksule!" Väga tublid, sest õues sajab lund, lörtsi ja pussnuge. Aga nüüd tulen selle eelnõu juurde. Kas te räägiksite äkki lahti, kuidas see plaan on raadamistasudega juhul, kui meil on tegemist näiteks Kaitseväele vajalike objektidega

Nemad selle ära toimetavad ja tasuvad ka selle tasu. Nii et jah, taristuobjektide ehitamisel tuleb seda tasuda, sest raadamine, nagu enne ka mainitud, on ikkagi metsa muutmine kõigeks muuks, on see siis parkla, taristu või mis iganes muu. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh! Minu eelmisele küsimusele te vastasite nii kenasti ja kaunisti, tõepoolest, aga enne läheks issanda päike looja, kui teie mitmeid utoopilisi näiteid, mis peaksid tõendama seda, et teil on õigus, ümber lükata. Need olid näited, mis eiravad elementaarseid loodus‑ ja füüsikaseadusi. Te ometigi ei ole nii rumal, et te sellest aru ei saa. Te lihtsalt olete ideoloogilisele kuradile sõrme andnud. Selle eest ilmselt ka makstakse hästi, näed, isegi kalapüügiloa saate endale muretseda. Ja kõik pensionärid ei vaja abi. Just.Aga räägime nendest võltsargumentidest, mida ikka veel ja päikeseenergia oleks odav ja roheline. No ei ole. Tuule‑ ja päikeseenergia ei ole roheline energia. See, et tuul puhub ja päike paistab tasuta, ei tee sellest odavat energiat ega ammugi mitte rohelist. Sisendid selles tehnoloogias, et see energia kätte saada ja kasutatavaks elektriks muuta, on kallid, ressursimahukad, iseenesest energiamahukad ja kogu see asi pole lõppkokkuvõttes säästlik, loodust hoidev See, et kunstlikult on mõistlikult töötavad lahendused kalliks aetud, ei muuda olematuks loodus‑ ja füüsikaseadusi. Lihtsalt meie konkurentsivõime ja inimeste elatustase lähevad teie ja Euroopa Komisjoni loogika tõttu WC‑potist alla. Kui see on teie eesmärk, siis öelgegi nii, ärge mängige õilsat inglit, kes päästab kliimat ja maailma.

Nii et kui te oma küsimuse esimeses pooles muretsesite, et mina saan endale lubada harrastuspüüki, aga pensionärid ei saa, siis selle probleemi me nüüd koos lahendasime. Seda esiteks. Teiseks, mis puudutab energeetikat, siis minu meelest ei ole energeetika ideoloogiline teema. Minu meelest on see faktide teema. Energeetika puhul on väga lihtne: see, mis on fossiilne, on kallis, aga inimesed ja tööstus vajavad soodsamat energiat. Kui vaadata, mis on soodsam, siis see on taastuvenergia. Sellel on suur pluss: ta jätab maailma puhtamaks ja meie südametunnistuse ka. Ma soovitan sellest ideoloogilisest barjäärist vabaneda, sest ma ei usu, et EKRE valijad kõik tõrjuvad päikesepaneele ja tuulikuid. Küllap nemad ka ikka neid kasutavad.

määranud eesmärkideks esiteks ajakohastada ehk tõsta kalapüügiõiguse tasu piirmäärasid. Teine eesmärk on vältida olukorda, kus püügivõimalusi hoitakse nii-öelda igaks juhuks.

Kas on mingi põhjus, miks seda siin ei ole hinnatud? Kas võite käigult öelda, et see hinnang siiski on tehtud ja see mõju saab olema järgmine?

ka kutseliste kalurite püügiõiguse tasusid. Need kehtestatakse valitsuse poolt 2024. aasta lõpus ja seaduse jõustumise korral tehakse see uute vahemike alusel.

Mul on tunne, et Varro tahab protseduurilisega märku anda, et me ei kuule ettekandjat. Enne ütlesid, et EKRE pooldab laga Eestis.

tuulikute ja päikesepaneelide keskkonnajalajälg on jõhker. Jõhker! Aga mind ikka hämmastab see puhas tuim vale, mida sa räägid, et puhas on soodne. No ei ole!

administratiivselt, ideoloogilistel põhjustel moonutatud turg. Jah, me jääme siin muidugi eriarvamusele ja eriarvamusele saab õnneks jääda ka faktipõhiselt.

elektriturudisainis, mis on meiegi, Eesti jaoks päris huvitavaid võimalusi andmas. Sisuliselt tähendab see seda, et igaüks saab endale luua mis tahes hulga liitumisi, tarbida erinevate tootjate energiat, müüa enda energiat kas või sõbrale kuskil teises Eesti otsas. Ma ütleks, et

Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Kui pikaks ajaks on kehtestatud keskkonnatasude ettenähtavus? Kas see periood on piisav jätkusuutlike investeeringute tegemiseks, vähendamaks ettevõtte majandustegevuse keskkonnamõju? Aitäh, Jah, ma, ütleme nii, küsimuse üdiga olen üldjoontes päri, et mida pikema ettenähtavusega erinevad suure mõjuga otsused on, seda parem. See eelnõu on

konkurentsivõimelised, milline see tulevik on, milliseid valdkondi rahastatakse enim sellesama tegevus[kava] alusel, et kasvatada Eesti majanduse konkurentsivõimet, viia inimesed jõukuselt järgmisse liigasse. Nii et eks see kliimaseadus annab pikema vaate, kliimaeesmärgid 2040.–2050. aastaks annavad ka ettekujutuse ja maksupoliitika peab sellega korrelatsioonis olema. See eelnõu sellega korrelatsioonis on. Varro Varro Vooglaid, palun! Suur tänu! Noh, ma ei tea, kas seda küsimust on juba adresseeritud selle eelnõu raames või mitte, aga ma igaks juhuks küsin, kuna mina ei ole vastust kuulnud. Mis põhjusel on antud juhul käsitletud eelnõu kiireloomulisena ja seetõttu on loobutud väljatöötamiskavatsuse koostamisest? Siin on kirjutatud lihtsalt nõnda, et kuna eelnõu menetlus liigub koos 2024. aasta riigieelarve menetlusega, tingib see eelnõu kiireloomulisuse. Aga ma arvan, et eelmise eelnõu kontekstis me juba arutasime seda küsimust, et ei saa olla nii, et üksnes soov menetleda seda koos järgmise aasta eelarvega tingib selle kiireloomulisuse. Kui ei ole aega ettenähtud protsessi läbi viia, siis ei tuleks seda siduda järgmise aasta riigieelarvega. Kas on mingid erilised kaalutlused, erilised asjaolud, aspektid, mille tõttu ikkagi peab ütlema, et antud juhul, sellest hoolimata, on põhjendatud käsitleda seda kiireloomuliselt? Aitäh! Eelmise eelnõu puhul ma püüdsin rõhutada – võib-olla ma tegin seda kehvasti, rõhutan siis üle –, et kui seda ei oleks, sellega ei oleks edasi mindud, siis oleks 1. jaanuarist kõik mäetööstuse ja turbatööstuse ettevõtted saanud kõrgema maksustamishinna. Aga selle eelnõu puhul on see tempo tingitud eeskätt kahest asjast. Esiteks sellest poliitilisest lähenemisest, et suurem saaste on kallim, suurem ressursikasutus on kallim. Kui vaadata neid jalajälgi, siis põlevkivisektori õhusaaste on 70% õhusaastest, põlevkivisektor kasutab üle 90% Eesti veekasutusest.

see oli iga ministri selline sisemine veendumus, et ma tahan ja tunnen, et pean täiendavalt riigieelarvesse panustama, tuluvälja suurendama? Nagu me enne teiega arutasime, Reformierakond on valitsuses olnud 24 aastast 20 aastat,

Hoolimata sellest, et Reformierakond on olnud tõepoolest valitsuses päris tihti ja päris hulga aega, on valitsuses – demokraatia peabki selline olema – olnud ka teisi erakondi ja teistsugust poliitikat. Aga juhtub kahjuks nii, et kui sa headel aegadel mitte ei kogu raha reservi, vaid elad üle oma võimete, siis need, kes pärast siin majandama tulevad, leiavad eest augu, mis kasvab. Seetõttu on tänane koalitsioon paljuski

See teie jutt, mis puudutab Auvere õlitehast, mille ehitus nüüd korraks on seisma pandud kohtu poolt, ja selle konkurentsivõimet – sellesama seaduseelnõuga ja tasude tõstmisega te loomulikult küpsetate selle konkurentsivõime läbi. Kui te räägite referentshinnana raske kütteõli maailmaturuhinnast, siis koos nende tasude tõusuga te peaksite tegelikult ka seda referentsitaset tõstma. Nüüd ma küsin: kas see ongi plaan, et Auvere äriplaan muutuks juba ka paberil mittetöötavaks? Teine küsimus on, et kui Auvere on veel riigile kuuluv, siis milline on teie hinnang VKG tegevuse

Aitäh! Ma julgeks arvata, et eraettevõtja on loomulikult vaba iseenda kapitali kasutamisel. See puudutab VKG‑d. Eks VKG peab eeskätt jälgima oma investeeringuid tehes – veel kord, see on omanike valik, mitte

mida nad on eesmärgiks seadnud. Meie riigi vaatest, ühiskonna vaatest jälgime, et kõik need muutused keskkonnahoiu mõttes viiks selleni, et saastet tuleks vähem ja raskema saastamise eest makstaks rohkem.

tõusu mehhanism lepiti kokku juba aastail 2015–2016, kui oli õliturukriis. See oli ettevõtjate enda ettepanek just selle rojaltimehhanismi loomiseks. Just sellepärast, et kui hinnad on kõrged, siis neil on lihtsam jagada; kui hinnad on madalamad, siis on võimalik tootmist püsti hoida.

Kohtumiseni järgmisel nädalal! Kõike head!